nazočne članove Vlade Republike Hrvatske. 21. izvanrednu sjednicu HRvatskog sabora sazvao sam na zahtjev Vlade Republike Hrvatske, a temeljem članka 197. stavak 2. i 5. i članka 200. POslovnika Hrvatskog sabora, prije izjašnjavanja o predloženom dnevnom redu molim vas da se uključimo kako bi utvrdili kvorum za današnju sjednicu. Molim uključimo se.

Nazočno je 105 prijavljenih zastupnica i zastupnika. Imamo dakle kvorum i možemo odlučivati. Prijedlog dnevnog reda podijeljen vam je u pretince. Predloženi dnevni red ima jednu točku i glasi:

Gordanu Jandrokoviću, ministru vanjskih poslova i europskih integracija, i za obnašanje dužnosti potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske; - Domagoju Miloševiću, za obnašanje dužnosti potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske; - mr.sc. Martini Dalić, za obnašanje dužnosti ministrice financija; - dr.sc. Davoru Božinoviću, za obnašanje dužnosti ministra obrane; obrane; - Branku Bačiću, za obnašanje dužnosti ministra zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva; - Jasenu Mesiću, za obnašanje dužnosti ministra kulture. Ima li tko od zastupnica i zastupnika prigovor na predloženi dnevni red? Ako nema prigovora gospođe i gospodo zastupnici dnevni red je utvrđen. Sukladno članku 205. stavak 2. Poslovnika Hrvatskog sabora ja bih sada trebao objaviti utvrđeni dnevni red od jedne točke. Dozvolite mi da to u skladu sa dosadašnjom tradicijom ne radim, pa je utvrđen dnevni red onako kako sam ga predložio u pozivu.